Prihvaća se Izvješće pučke pravobraniteljice s ljudskim pravima osoba sa duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u okviru djelovanja nacionalnog preventivnog mehanizma u 2014. godini. Molim glasujte temeljem članka 16. Zakona o pučkom pravobranitelju. Materijal ste primili. Vlada Republike Hrvatske je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješće ste primili na sjednici, a pučka pravobraniteljica gospođa Lora Vidović će nam uvodno obrazložiti izvješće. Lora** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, dame i gospodo. Nacionalni preventivni mehanizam u 2014. godini imao je u fokusu zanimanja prava osoba s duševnim smetnjama koja su smještena u psihijatrijskim ustanovama i s tim ciljem obišli smo 5 ustanova koje se ističu svojom veličinom i značenjem. To su Neuro-psihijatrijska bolnica Ivan Barbot u Popovači, Psihijatrijske bolnice Ugljan, Lopača i Rab, te Klinika za psihijatriju Vrapče, a uvide koje smo dobili se odnose na prava različitih kategorija osoba. To su prisilno smještene neubrojive osobe u Vrapču, Popovači, Rabu i Ugljanu. Osobe s težim duševnim smetnjama koje su radi svoje opasnosti smještene temeljem odluke Županijskog suda, djeca s duševnim smetnjama u Lopači, korisnika socijalnih usluga dugotrajnog smještaja u Ugljanu i Lopači, te osoba koje same plaćaju smještaj u psihijatrijskim ustanovama opet u Lopači. Nakon svakog obilaska sačinjeno je izvješće s preporukama koje su dostavljene svim nadležnim tijelima i to samoj ustanovi, Ministarstvima zdravlja i socijalne politike, HZZO-u, gradu ako je osnivač, dokument koji se nalazi pred vama je pokušaj objedinjavanja i sažimanja najvažnijih naglasaka i svih tih obilazaka, pronalaženje zajedničkih primjera dobre prakse i praznina koju je potrebno unaprijediti opet sa preporukama za poduzimanje mjera kako bi se poboljšala razina zaštite ljudskih prava osoba sa duševnim smetnjama. Nekoliko je ciljeva koje smo htjeli postići ovim izvješćem. Jedan je svakako skrenuti posebnu pažnju na ovu ranjivu skupinu, doprinijeti poboljšanju položaja i boljoj zaštiti njihovih prava bilo da su tamo smještene nakon kaznenog ili građanskog postupka ili su same dale pristanak na smještaj. da je praksa pojedinih ustanova znatno različita u pojedinim pitanjima, a mi smo na ovaj način zapravo željeli pridonijeti njenom ujednačavanju. Drugi cilj je bio približiti zastupnicima, ali i zainteresiranoj stručnoj javnosti djelovanje nacionalnog preventivnog mehanizma i specifične metodologije koje provodi u obilascima, a koja je razvijena kroz praksu međunarodnih i nacionalnih tijela. Ona se odnosi na način obilaska, ali i na razmatranje određenih specifičnih pitanja budući da oni mogu predstavljati mučenje ili neljudsko i ponižavajuće postupanje. U tom smislu je jako važno naglasiti da NPM nije ovlašten analizirati psihijatrijske prosudbe i proces dijagnosticiranja duševne bolesti. Mi ne možemo i nećemo donositi mišljenje je li sa stručne strane opravdano neku osobu prisilno zadržati i prisilno smjestiti, jer to je pitanje na koje treba odgovoriti samo struka. Neovisno o tome da li se nalaze u psihijatrijskim ustanovama ili ne osobe s duševnim smetnjama jesu jedna od najranjivijih i zapravo najnevidljivijih skupina naših sugrađana. A ja ću se ukratko osvrnuti samo na neke od uočenih problema koje smo zapazili prilikom obilazaka. Važno je istaknuti da nismo utvrdili postupanja koja predstavljaju mučenje ili nečovječno postupanje. Mislim da je to jako važna konstatacija, ali jesmo utvrdili ona postupanja koja mogu predstavljati ponižavajuće postupanje i kršenja pojedinih ustavnih i zakonskih prava. Razlozi za to su različiti. Neki proizlaze iz normativnih nedostataka, a neki iz nedovoljnog poznavanja međunarodnih standarda i odredbi zakona, a neki i mnogi iz nedovoljnih materijalnih i ljudskih resursa. I pri tome je važno istaknuti i u kontekstu mišljenja koje je Vlada dala na izvješće da se u vrijeme obilaska je na snazi bio Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama iz 1997. Kako je u međuvremenu stupio na snagu novi …/Govornica se ne razumije./… 1.1.2015. samim tim već neke od preporuka koje smo mi upućivali tijekom 2014. su ispravljene. Jedan od najznačajnijih uočenih nedostataka su uvjeti smještaja. I u tom kontekstu u određenim slučajevima može se raditi o ponižavajućem postupanju. Pojedine ustanove nužno je žurno adaptirati da bi se osigurali primjereni uvjeti smještaja. Pri tome je izrazito loša situacija na odjelu psihogerijatrije u Kliničkoj bolnici Vrapče u kojoj su uvjeti zaista ispod svake dopuštene razine. Osim ruševnosti same zgrade i njene apsolutne dotrajalosti na uvjete smještaja utječe i prenapučenost bolesničkih soba i to tako da na jednom odsjeku ovog odjela postoji 6 bokseva koji su odvojeni samo staklom, a u svakom od tih bokseva se nalazi po 6 kreveta. I mislim da se svako od nas može zapitati kako bi se osjećali da netko od naših najbližih članova obitelji svoje posljednje dane života provodi upravo u takvim uvjetima. Uvjeti su jednako loši na Zavodu za forenzičku psihijatriju, ali evo čujemo da su u tom smislu osigurana sredstva. Činjenica je da neke osobe koje se na tom odjelu nalaze zaista dugi niz godina nemaju ni ormarić za svoje stvari, pa ga drže u vreći ispod kreveta je zaista posve neprihvatljiva. U nekim bolnicama specifični uvjeti, odnosno potrebe najranjivijih skupina nisu također prepoznate, tako na odjelu za, u jedinici za djecu i adolescente u Lopači uvjeti u kojima su djeca bila smještena u trenutku boravka su također bila ispod apsolutno svake razine prihvatljivosti. Ono što je dobro ja bih rekla je da je nakon toga zapravo HZZO skinuo Lopaču s popisa ustanova u kojima se smještaju djeca, tako da na neki način je ta situacija u tom smislu sanirana. S druge strane u bolnici u Ugljanu na Odjelu za demencije i deterioracije, dakle tamo gdje su smještene osobe zaista starije životne dobi i teško oštećenog zdravstvenog stanja u sanitarnim čvorovima i dalje imamo čučavce. I mislim da svi možete zamisliti tu situaciju i zapravo da je vrlo lako zaključiti koliko je to neprihvatljivo. U velikom broju slučajeva zatekli smo situaciju da se prisilni smještaj nedovoljno razlikuje od prisilnog liječenja. U pravilu liječnici smatraju da je samim određivanjem prisilnog smještaja dana i suglasnost za prisilno liječenje, ali to sigurno nije tako i nije u skladu sa ZZODS-om. Međutim, i dobrovoljnost samog pristanka na liječenje u određenim situacijama je vrlo upitna. Tako imamo primjer jedne pacijentice koja nam je rekla da joj je dan izbor između toga da li hoće uzimati terapiju tabletama ili u obliku injekcija ili će biti prisilno hospitalizirana. Ona je pristala piti tablete ali dobrovoljnost njenog liječenja je sasvim sigurno upitna. Primijećen je Primijećen je problem, odnosno situacija, da su u psihijatrijskim ustanovama smješteni štićenici centara za socijalnu skrb koji prema mišljenju liječnika za koje nema više medicinskih razloga za njihovo bolničko liječenje, a još uvijek se nalaze u psihijatrijskoj ustanovi jer zbog svog psihofizičkog stanja, zbog uvjeta u kojima bi živjeli izvan ustanove oni nisu sposobni brinuti se o sebi niti imaju članove obitelji ili osobe koje su se po zakonu dužne po zakonu dužne brinuti o njima. Oni se u pravilu ne nalaze na zatvorenim odjelima bolnica ali ipak se bez zdravstvene potrebe nalaze na liječenju u zdravstvenoj ustanovi i ponekad čak i po 30 godina. To je najčešće zato što nam u pravilu nedostaje smještajnih kapaciteta za ovu grupu korisnika, odnosno osoba s duševnim smetnjama. Postojeći kapaciteti ustanova se u skladu s procesom deinstitucionalizacije postupno smanjuju. Još uvijek nije razvijeno specijalizirano udomiteljstvo za ove kategorije niti ima dovoljno jedinica za organizirano stanovanje. I zato je tu potreban snažan angažman djelatnika centara za socijalnu skrb. Mi smo u tom smislu u kontaktu i zaista naišli na odgovarajuću suradnju Ministarstva socijalne politike i mladih. Osobe s duševnim smetnjama često nisu u dovoljnoj mjeri informirane o svojim pravima, a situaciju često dodatno otežava i činjenica da odvjetnici postavljeni po službenoj dužnosti čija je zaštita upravo da štite njihova prava i interese nerijetko uopće s njima ne kontaktiraju. Liječnik ih prilikom prijema upoznaje s njihovim pravima, međutim pacijenti korisnici su nam često u razgovoru rekli da nisu zapamtili što im je psihijatar rekao. U nekim ustanovama ih se informira o njihovim pravima putem oglasnih ploča i letaka, u nekim institucijama, ustanovama na nekim odjelima uopće nema oglasnih ploča. U više navrata su nam se potužili da nisu upoznati sa sudskim odlukama, prije svega sa rješenjima o produljenju prisilnog smještaja. Tako znamo i za primjer jednog pacijenta u Lopači za kojeg je utvrđeno da se u njegovom kartonu nalazi dopis nadležnog suda kojim se traži da mu se uruči rješenje o lišenju poslovne sposobnosti, ali nije nigdje evidentirano tko mu je kada na koji način zapravo to rješenje uručio, a na taj način mu se onemogućava podnošenje pravnih lijekova čime se zapravo ugrožava njegovo ustavno pravo na žalbu. Dakle, ako postoje opravdani razlozi zbog kojih se ne može pacijentu uručiti rješenje tada to treba biti vrlo detaljno evidentirano. Pacijenti svoje pritužbe čelniku ustanove ili odjela u pravilu podnose usmeno. To je naravno u redu uvijek kada postoji odnos povjerenja između pacijenta i liječnika. Ali izostanak pisanih pritužbi djelomično proizlazi iz činjenice da nisu informirani o svojim pravima ali da im podnošenje pisanih pritužbi nije osigurano na optimalan način. Dakle, ili da postoji samo jedna knjiga žalbe na cijelu ustanovu ili samo jedan sandučić u upravnoj zgradi što im zapravo u velikoj mjeri otežava podnošenje pritužbe iz takvih pritužbi kao i iz evidentiranja usmenih pritužbi bi zapravo na najjednostavniji način mogli vidjeti koji su to eventualni propusti i na koji način se postupanje prema pacijentima može unaprijediti. Važno je naglasiti da ni u jednom slučaju nismo utvrdili primjenu fizičke sile radi kažnjavanja pacijenta. Nismo utvrdili slučajeve primjene mjere prisile koji predstavljaju mučenje ili nečovječno postupanje, ali smo utvrdili postupanja suprotna međunarodnim standardima koja mogu predstavljati ponižavajuće postupanje, a to je primjerice sputavanje pacijenta u hodniku pred tim drugim pacijentima. Utvrdili smo veliku neujednačenost u primjeni mjera prisile, i to ne samo između psihijatrijskih ustanova nego i između pojedinih odjela unutar iste ustanove. Takvo stanje je nedostatak normativnih nedostataka ZZODS-a koji jesu djelomično uklonjeni stupanjem na snagu novog ZZODS-a i pravilniku o vrstama i načinu primjena mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama. Na trenutak bih se samo zaustavila na ovom pravilniku zato što smatramo da vrste mjere prisile treba propisati zakonom, a ne pravilnikom. Tako je i u Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Iz svog dostavljenog mišljenja proizlazi da Vlada ovu preporuku ne smatra opravdanom jer se prema osobama s težim duševnim smetnjama mogu primijeniti samo 2 mjere, sputavanje i odvajanje, dok se primjerice Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima propisuje 13 sredstava prisile. Mislim da broj, sam broj mjera ne bi trebao biti kriterij za donošenje odluke treba li ih propisati zakonom ili pravilnikom već bi se zapravo trebala uzeti u obzir činjenica da se ovim mjerama ograničavaju temeljna ljudska prava i slobode i da zato neovisno o tome koliko ih je propisano one ipak trebaju biti propisane zakonom, a ne pravilnikom. U okviru radne terapije utvrđeni su primjeri dobre prakse u raznim ustanovama, ali primijetili smo i neke nepravilnosti, posebno u vezi s prisilom na radnu terapiju, obavljanje poslova koji se nalaze u opisu poslova zaposlenika. Nedopustivo je da pacijenti odnosno korisnici u okviru radne terapije u pojedinim bolnicama obavljaju poslove koji se nalaze u opisu poslova zaposlenika. Primjerice peglanje rublja, prenošenje umrlih osoba i slično. I ni jedna u radnoj terapiji koju pacijent smatra ponižavajućom ne može se smatrati radno terapijskom aktivnošću. Uz uvažavanje teške financijske situacije u sustavu zdravstvene skrbi ne smije se dogoditi da smanjenjem proračuna psihijatrijskih ustanovama do kojih je došlo zadnjih godina dovede do kršenja prava pacijenata. I naravno da ćemo se svi složiti da je racionalizacija poslovanja bolnica potrebna. Nastojanja da se smanje troškovi liječenja mogu imati negativan utjecaj na kvalitetu liječenja zato je nužno da HZZO priznaje stvarne troškove liječenja. I s tim u vezi je važno istaknuti još jedan problem odnosi se na činjenicu da osobama s duševnim smetnjama koje nemaju regulirano dopunsko zdravstveno osiguranje se naplaćuje participacija tijekom prisilnog smještaja, osobe su prisilno smješteno u psihijatrijsku ustanovu, one ne mogu otići svojom voljom i istovremeno za taj smještaj moraju plaćati. Novim ZZODS-om je propisano da se u državnom proračunu osiguravaju samo sredstva za troškove prisilnog smještaja u psihijatrijskoj ustanovi neubrojivih osoba, dakle to su one koje su smještene nakon kaznenog postupka. I zato je nužno dopuniti zakon u smislu da se sredstva za troškove prisilnog smještaja u psihijatrijskih ustanovama osiguravaju za sve prisilno smještene osobe, dakle i one koje su smještene nakon građanskog postupka, odnosno tzv. civilne. Dakle kao što sam ranije istaknula nakon obilaska svake od ovih pet ustanova mi smo napravili izvješće koje smo uputili i ustanovama i svim drugim nadležnim tijelima. Sastavni dio tih preporuka, sastavni dio tih izvješća su bile preporuke, njih je ukupno bilo 131 i evo uspjeli smo u ovom izvješću napraviti ono što zapravo nismo do kraja u drugim izvješćima. Od tih 131 preporuke dosada je njih 41% u potpunosti usvojen a 34% je djelomično usvojeno. Ja bih rekla da je to podatak koji ohrabruje i nadamo se da će i ovo izvješće pridonijeti i kroz ostale preporuke koje još uvijek nisu prihvaćene daljnjim poboljšanjem osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama. A mi ćemo i tijekom ove godine nastaviti sa kontrolnim posjetima da vidimo kako se zapravo poboljšanja postignuta i kako se te preporuke primjenjuju. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolegica Nada Murganić.

evo kao što vidimo iz cjelodnevne rasprave da je stanje ljudskih prava u RH zaista obilna tematika, stoga pozdravljamo ovakve specijalizirana izvješća koja će se pozabaviti nekom posebnom problematikom, odnosno posebno jednom pojedinim pojedinim grupacijama našeg stanovništva. Već u današnjoj raspravi pravobraniteljica je najavila da postoji mogućnost, odnosno da će se uskoro pripremiti izvješće o stanju starijih osoba odnosno o njihovim pravima prilikom zbrinjavanja odnosno smještavanja. I u u skladu s time je i ovo izvješće. Danas u RH postoje kvalitetni zakonski okviri koji štite osobe sa duševnim smetnjama no često ne pridržavanje zakona i nepostojanje svijesti o potrebi primjene zakona često dovodi do činjenice zakonitosti o pravima ovih osoba. ovih osoba. RH je donijela Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu kao jednu preventivnu mjeru za sprječavanje mučenja i drugih okrutnih neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja koji je objavljen u Narodnim novinama 18/2011.godine i funkciju nacionalnog preventivnog mehanizma dala je pučkoj pravobraniteljici. Jačanje kontrolnih mehanizama ima ulogu ispitati kako se državna tijela i tijela sa javnim ovlastima odnose prema osobama u ovom slučaju s duševnim smetnjama, spriječiti eventualnu zlouporabu, propuste u smještaju osoba sa duševnim smetnjama. Da li se uvode nove odredbe, instituti, uključuju li se dodatni stručni radnici u ustanove i institucije a sve to radi sprječavanja i onemogućavanja kršenja ljudskih prava osoba sa duševnim smetnjama. Pučka pravobraniteljica je sa svojim suradnicima i imenovanim predstavnicima u 2014.godini po prvi puta obišla Neuropsihijatrijsku bolnicu Ivan Barba Popovača, Bolnicu psihijatrijsku Ugljan, Psihijatrijsku bolnicu Lopača, Rab i Kliniku za psihijatriju Vrapče. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama koji je u ovom Saboru donesen 2014.godine u primjeni je od ove godine, utjecat će znatno na slijedeće izvješće pučke pravobraniteljice u okviru nacionalnog preventivnog mehanizma bilo pozitivno ili negativno, mi se nadamo da će biti pomaka pomaka u zbrinjavanju osoba sa duševnim smetnjama primjenom tog zakona jer je usklađen sa Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije, medicine, UN-ovom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima kojima je RH potpisnica. U izvješću o ovom rezultati primjena još ovog zakona se ne vide iako postoji obaveza da se stupanjem na snagu već odredbe iz tog zakona primjenjuju u radu odnosno u liječenju sa osoba u duševnim smetnjama. U ulozi nacionalnog preventivnog mehanizma između ostalog u u bolnicama psihijatrijskim kontroliralo se je način smještavanja u psihijatrijske bolnice što je izuzetno važno zato što postoji manje ili više opravdanja sumnja i senzibilitet javnosti da tu su mogući propusti, zloupotrebe u odnosu na osobe sa duševnim smetnjama a čak u nekim napisima je reagiralo, vrlo često se je i čak se i u nekim slučajevima bilo i napisa i na to je javnost vrlo burno reagirala. Kako je smještaj osoba sa duševnim smetnjama moguć i kao dobrovoljni smještaj, moguć jedino uz pisani pristup ako osobe sa duševnim smetnjama po novom zakonu, po starom je bio dovoljan i usmeni, bez pristanka sa potpisom osobe od povjerenja, zakonskog skrbnika ili predstavnika centra za socijalni rad ili prisilno zadržavanje i prisilni smještaj. Pravobraniteljica je zajedno sa suradnicima najviše i posvetila pažnji i provjeri postupka prilikom privatnog smještaja ili zadržavanja osobe u psihijatrijskim

iz HDZ-a je zaista se zalagao za to da mjere prisile budu definirane u zakonu, a ne raznim pravilnicima. Donošenje važnih odredbi u pravilnike na neki način se izmiču od javnosti i onemogućavaju raspravu barem u Hrvatskom saboru odnosno u javnoj raspravi kada su nacrti pojedinih zakona dostupni dostupni zainteresiranoj ili stručnoj javnosti. Pravobraniteljica je imala primjedbe da je prilikom toga utvrđen nedostatak evidencije pacijenata o načinu smještavanja dakle ne evidentira se detaljno tko je dao suglasnost za smještaj. A isto tako se je pacijent našao odnosno ostao u bolnici, a da je već stupio novi zakon na snagu, trebalo je pacijenta upozoriti na promjenu zakona i unijeti njegov pisani pristanak naknadno i normalno da očekujemo da će se to tijekom ove godine rješavati. Ono što isto tako se na neki način smatra kao ograničavanje slobode kretanja, to je da pacijenti ne drže osobne iskaznice kod sebe. Dakle na taj način je onemogućen izlazak iz bolnice, bez osobne iskaznice je to prekršaj, ako postoji opravdani razlozi za čuvanje osobnih dokumenata, osobne iskaznice, a to se često i događa. Ona mora biti zajedno pohranjena sa ostalom dokumentacijom i mora se točno znati gdje se ona nalazi. Ističe se suprotnost posebno u odnosu na nađeno stanje i posebno i propisane standarde u smještaju. To je nešto o čemu je sada i u uvodnom izlaganju isticala pravobraniteljica i to je činjenica da su nam da su nam najsiromašniji osobe s duševnim smetnjama osobno u stambenom i materijalnom smislu, dugo su odsutne od svijeta rada, dakle njihov privatan život je dosta težak. A isto tako nažalost, su smještaji, bolnice i ustanove u kojem one borave devastirane i vrlo, vrlo loše su opremljene. Primjedbe su naglašene radi neadekvatnim stambenih uvjeta u bolničkim odjelima, nedostatku prostora za dnevne boravke, za radne okupacijske aktivnosti, prostora za posjete, sobe za pušače u skladu sa člankom 3. Zakona o ograničavanju uporabe duhana, nepoštivanje propisane kvadrature soba određene po pacijentu. Imamo situacija mislim da je i navedeno u uvodnom izlaganju da imamo 14 pacijenata u jednoj sobi, potrebne udaljenosti od ležanja, sanitarni čvorovi su neispravni, a privatnost se ne poštuje čak ni do te mjere da ne postoje odvojeni muški i ženski WC-i u nekim bolnicama, nema osobnih ormara, nema osobnih ormarića noćnih i mnogo, mnogo Ne poštuje se i usklađivanje potreba za liječenjem ili socijalnih usluga sa opremom i kadrovima na odjelima na kojima se te socijalne usluge pružaju. Koristi centra za socijalni rad za kojih nema više medicinskih indikacija za psihijatrijsko liječenje dugo godina borave u psihijatrijskim bolnicama vode se kao korisnici socijalnih usluga. Rečeno je i znamo da im zakon to omogućava, međutim te socijalne usluge tamo se ne pružaju, ponavljam zato što nema kadrova odnosno zato što nema adekvatno opremljenog bolničkog smještaja. Otpusti dugogodišnjih nekadašnjih psihijatrijskih pacijenata je gotovo nemoguć. Oni se nemaju gdje vratiti, obitelji nemaju ili ih one neće, oni nemaju stambenih, materijalnih uvjeta za svoj povratak. Lokalna zajednica prema njima ima otpor, specijaliziranog udomiteljstva nema, udomiteljstvom se ne žele baviti udomiteljstvo za ovakove slučajeve s obzirom da je to teško, da je to zahtjevno radije se prihvaćaju onih osoba sa kojima nema toliko posla i odgovornosti. Stambenih jedinica za specijalizirano stanovanje nema, a ono što je još bolnije nema dovoljno adekvatnog i educiranog osoblja, kadrova koji bi se bavili koji bi radili i pripremali i obitelji lokalne zajednice za njihov povratak. NPM također uočava da rad centra za socijalni rad ne izvršavaju svoju obavezu redovnog posjećivanja pacijenata i obilaska njihovih obitelji. Možda ću ja biti subjektivna, ali mi znamo da su centri za socijalni rad podkapacitirani, da se je promjeno propisa nagomilalo mnogo više obaveza nego što su ranije imali, da su oni uglavnom postali birokrate, administrativni radnici za rješavanje i pisanje rješenja i zaprimanje sve više nezadovoljnih stranaka odnosno nezadovoljnih građana. Ali činjenica stoji da oni nisu obilazili osobe sa duševnim smetnjama i da je to njihova obaveza i to nije dobro. Svakako da Ministarstvo socijalne politike treba na tome poraditi. Tako da se sve svodi na to da osim medikamentozne terapije nema neke razlike između zdravstvenih i socijalnih usluga u tim bolnicama što svakako nije dobro. Također se ističe nadalje i to Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, obavezuje da se evidentira svaki postupak. Ono što je i sada pravobraniteljica rekla a to je da ne postoji dokaz da su na pravi način pacijenti informirani o svim postupcima koji su vezani za njihovo liječenje, ne samo formalno nego na jedan razumljiv način. Možda je to, ponavljam, opet radi nedostatka kadrova jer na kadrovima se ne bi smjelo štedjeti ali možda i zbog predrasuda koje su vezane u odnosu na osobe sa duševnim smetnjama, kao oni ionako ne razumiju, mi znamo sve bolje, šta je najbolje za njih, odnosno mi ionako radimo sve za njih i umjesto njih. Pretjerana upotreba sile se svakako treba izbjegavati, potrebno je tu u svakom slučaju uvijek obavijestiti neuropsihijatra i u svakom slučaju obavijestiti pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom. I svakako treba voditi računa da se stalno uočava promjena zdravstvenog stanja osobe sa duševnim smetnjama jer neke situacije gdje zbog pogreške liječnika, psihijatra kod njihovih otpusta upravo za vrijeme vikenda, boravka kod svojih obitelji znaju se dogoditi teški ekscesi, ranjavanja, ubojstva i to kod javnosti stvara zazor prema i toj struci a i povjerenje u odnosu na adekvatno liječenje. Svakako s obzirom da je Zakon o osobama sa duševnim smetnjama zahtjevan treba se izeducirati zdravstveni i socijalni radnici, psihijatri i suci. Pravobraniteljica sa pravom ističe i ja u svojoj raspravi ponavljam da mjere štednje i financijsko stanje zdravstvenih ustanova ne bi se smjelo odražavati na standard u liječenju osoba sa duševnim smetnjama niti na kršenju njihovih prava. Jer ponavljam, oni su upravo ti koji su i u privatnom životu siromašni, imaju nizak materijalni, stambeni status a i vidimo i sami iz ovog izvješća a i svi znamo ako smo iz bilo kojeg razloga bili u posjetu duševnim, psihijatrijskim bolnicama da smo vidjeli da su zaista u vrlo lošem stanju i svakako da nas vesele i ove najave da se ulažu neka sredstva u izgradnju novih kapaciteta odnosno u poboljšanje tih Svakako da je u odnosu na prevenciju i na bolje i liječenje a i povratak osoba sa duševnim smetnjama u njihove kuće vrlo važno raditi na javnosti, educirati javnost, senzibilizirati ju, dati, pozivati javnost na podršku i pomoć da sudjeluju u zaštiti prava osoba sa duševnim smetnjama iz razloga što su to naši sugrađani i o njima moramo voditi računa i brigu na jednak način kao i svim drugima. Ono što možda neće biti dobro a to se bojim da će možda i ovo izvješće ličiti na sljedeće a to je da nakon svake rasprave se složimo da se trebamo usuglasiti oko poboljšanja i oko dobrih mjera, ali ponavljam, to često ostane kao mrtvo slovo na papiru. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolegica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala vam lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora, poštovana pučka pravobraniteljice, poštovani zamjeničke, zamjeničke, kolege i kolegice. Prvo bih željela čestitati pravobraniteljici na predanom radu za osobe sa duševnim i konstatirati da je iz izvješća vidljivo da kršenja prava osoba sa duševnim smetnjama proizlaze iz nedovoljnih materijalnih i ljudskih resursa ili iz nepoznavanja međunarodnih standarda ili zakona. To daje jasan put za daljnje poboljšanje prava, stanja i statusa osoba sa duševnim smetnjama što je zapravo jedan stalan i dugoročan proces. Vidljivo je dakle iz izvješća da postoje određena postupanja koja predstavljaju kršenje pojedinih ustavnih i zakonskih prava osoba sa duševnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama. Ne postoji i ne postoji ono što se zove mučenje i nečovječno postupanje, toga u Hrvatskoj nema ali u izvješću se navodi da postoje određena postupanja koja mogu predstavljati ponižavajuće postupanje. I to je zabrinjavajuće ali se može relativno brzo otkloniti. I kako se u preporukama i navodi dodatnom edukacijom zdravstvenih radnika koji su inače u pravilu vrlo, vrlo profesionalni i kojima treba i ovim putem zahvaliti na svemu dobrom što čine u svom radu. Kako je rečeno, mnoga kršenja prava osoba sa duševnim smetnjama, kao uostalom i svih drugih, mogu se izbjeći informiranjem. Pravo na informiranje je bitno ali pri tome nije dovoljno samo s pravima s pravima formalno nekog upoznati što se u pravilu u svim psihijatrijskim ustanovama obuhvaćenim ovim izvješćem i čini tijekom prijema. No u tom trenutku radi stresa i svog zdravstvenog stanja mnogi nisu u mogućnosti niti koncentrirano saslušati niti zapamtiti svoja prava. A jako je bitno da prava shvate i da prava razumiju. I zato bi se takvi razgovori trebali voditi ne samo prilikom prijema u ustanove već i kasnije. I u informiranju koristiti za to, kako i pravobraniteljica preporuča, i oglasne ploče. U tom kontekstu nedostatak financijskih sredstava ne može biti izlika jer oglasne ploče postoje, jedino što se na njima najčešće nalazi rasporedi dnevnih i ostalih aktivnosti. Još jedna situacija na koju upozorava pravobraniteljica, a nije povezano s velikim financijskim sredstvima već samo voljom je pristup osobnim mobilnim uređajima. Navodi se naime u izvješću da pacijenti na nekim odjelima ne smiju koristiti vlastite mobitele. Za takvu praksu ne vidimo razloga i podržavamo preporuku pravobraniteljice da se takva praksa što prije ukloni, da da se što hitnije izmijeni. Pravobraniteljica dalje upozorava na mnoge slučajeve u kojima pacijenti ne posjeduju osobnu iskaznicu ili se ona nalazi ili se nalazila kod skrbnika, a osobna iskaznica je osnovna identifikacijska isprava koju je dužna kod sebe imati svaka osoba s navršenih 16 godina. Iz iskaza ravnatelja vidljivo je da se ta situacija ipak od nedavno mijenja na bolje, a u tome je potrebno pohvaliti i novinu koju provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. Riječ je o kombiju odnosno mobilnom šalterskom uredu koji je osposobljen za obavljanje upravnih poslova, izradu osobnih iskaznica i Namjena je mobilnog šalterskog ureda između ostalog odlazak na ili do teškog pokretnih osoba i osoba s invaliditetom, odlazak na prometno izolirana područja te obilazak mjesta gdje je usluga šalterskog poslovanja potrebna, a nije dostupna. Svrha korištenja mobilnog ureda posebno se pozitivnom pokazala kod zaprimanja zahtjeva građana koji su zbog različitih razloga smješteni u različitim ustanovama pa tako i ovim psihijatrijskim. Takvu kod nas relativno novu ideju smatramo izrazito korisnim i priključujemo se pohvalama koje pojedini ravnatelji ustanova o kojima danas između ostalih govorimo upućuju u smjeru Ministarstva unutarnjih poslova na pružanju takve usluge. Dakle neki uočeni nedostaci na koje upozorava pravobraniteljica mogu se otkloniti bez značajnijih financijskih sredstava, a na one druge koji zahtijevaju građevinske radove morat ćemo se kao uostalom jedinice lokalne i regionalne samouprave posebno koncentrirati prilikom izrade i donošenja proračuna, na što s pravom upućuju i pojedini ravnatelji psihijatrijskih ustanova. Inače slušajući komentare ravnatelja i ravnateljica psihijatrijskih ustanova obuhvaćeni ovim izvješćem može se zaključiti da izvješće prihvaćaju kao dobru podlogu za unapređenje skrbi onih koji se nalaze u ustanovama kojima su na čelu. Neki navode i da bi dolasci djelatnika i djelatnika pučkog pravobraniteljstva trebali biti i češći, navode da nikako ne žele biti na suprotstavljenim stranama, žele da međusobno da međusobno razjasne neke eventualne nedoumice i nerazumijevanja koji će pomoći u dobrobiti njihovih pacijenata. Oni koji se ovom problematikom i temom intenzivno bave tvrde da posljednjih godina stanje ljudskih prava u psihijatrijskim ustanovama značajno napreduje, a tome doprinose i napori mnogih uključenih u ovo područje, ali i rasprave koje se vode pa vjerujem i ova današnja rasprava. Nadam se da će i ovo izvješće i preporuke pravobraniteljice koje klub HNS podržava pomoći da napredujemo više odnosno brže i to ne samo u kontekstu onih koji su direktno uključeni u rad s osobama s duševnim smetnjama već mislim da se svi zajedno i kao pojedinci i kao političari, ali prvenstveno kao ljudi moramo zamisliti i razmisliti kako se odnosimo odnosno kako ćemo se odnositi spram naših sugrađana sa duševnim smetnjama. Hvala vam lijepa. I u ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Melita Mulić. **Mulić, Melita (SDP)** Hvala vam poštovana potpredsjednice. Ja bih se samo kratko osvrnula na nekoliko stvari u ime kluba SDP-a. Dakle mislim da evo iz svih prethodnih izlaganja kao izlaganja pučke pravobraniteljice možemo se usuglasit da nam je svima zajednička dobrobit osoba s duševnim smetnjama kao zapravo najugroženijih skupina društva i da Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama je zaista koji je u primjeni od 1.1.2015. godine donio značajna poboljšanja u tom smislu i ja sam i tijekom jutrošnje rasprave istaknula da smo u klubu posebno zadovoljni i ponosni na donošenje takvog zakona. Treća stvar bila je vezana za kliničku psihijatriju Vrapče i neadekvatne uvjete smještaja. Ja mislim da bi bilo u redu i potrebno da istaknem da je u samo u protekloj godini izdvojeno milijun i 909 tisuća kuna, dakle dio toga iz decentraliziranih sredstava, milijun i 409 tisuća kuna, iz državnog proračuna 500 000 kuna. Pravobraniteljica je također spominjala Zavod za forenzičku psihijatriju i ja bih sada još istaknula dakle da je dovršena cjelokupna projektna dokumentacija, da je dobivena građevinska dozvola, a da se realizacija planira kroz Europski fond za regionalni razvoj u sklopu europskih strukturnih investicijskih fondova za razdoblje od 2014. do 2020. godine te da je navedeni projekt planiran u operativnom programu za konkurentnost i koheziju, a odobrila ga je već Europska komisija i to u prosincu prošle godine. Isto tako govorilo se o se o smještaju u psihijatrijskim ustanovama dugotrajnom osoba koje više nisu ili ne bi trebale biti na liječenju i ja bih napomenula da je u tijeku proces deinstitucionalizacija deinstitucionalizacija i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te da će se svim potrebitim korisnicima u suradnji sa njihovim Centrima za socijalnu skrb osigurati primjereniji oblik zbrinjavanja u vidu dugotrajne i intenzivne skrbi u ustanovi ili izvan institucijske skrbi. I također, još je jedan navod bio, a budući da sam ja bila na matičnom odboru koji je raspravljao ovo izvješće, dakle Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a ticao se radne terapije koja bi bila nedopuštena, dakle odnosno zlouporabu radno-terapijskih aktivnosti. Moram istaknuti, ja nisam njihova odvjetnica, ali tamo je bilo rečeno, transkripti su bili podijeljeni barem nama članovima odbora da su svi ravnatelji demantirali, odnosno žustro reagirali da osobe s duševnim smetnjama i one koje su na liječenju nisu izloženi neprimjerenim i zlouporabi radno terapijskih aktivnosti. Evo hvala lijepa. I završno izlaganje pučke pravobraniteljice gospođe Lore Vidović. **Vidović, Lora** Hvala lijepo. Ja ću zaista jako kratko. Nama je najbolja povratna informacija upravo ovo što ste rekli od ravnatelja ako oni, ako ravnatelji ustanova procjenjuju da su im naše preporuke dobro došle, da unaprijede sustav i da im zapravo skrenemo pažnju na neke stvari koje i sami mogu napraviti bolje nama je to najbolja i najvažnija povratna informacija. I evo, koristim priliku reći da smo danas, sutra i preksutra u Ugljanu u kontrolnom posjetu. Međutim, naši posjeti ne mogu nadomjestit sustav. Dakle, ne smiju se ustanove oslanjati na Nacionalni preventivni mehanizam kao na nekoga tko će zapravo bit policajac, koji će govoriti što je ili što nije. Taj dio posla sustav mora odradit sam. A evo, mi ćemo nastavit svakako pratiti stanje na ovom području, ići ćemo kao što sam rekla i dalje u kontrolne posjete i nadam se da će zapravo sve preporuke, a ne samo većina biti uvažena. Hvala lijepo. Hvala lijepa i vama. Zaključujem raspravu. O izvješću ćemo glasati u petak. Kolegice i kolege, sutra ćemo nastaviti raspravu sa Izvješćem o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu. Naravno u 9,30. Hvala lijepo. Hvala vam